Herra forseti. Í umræðu um fjármálaáætlun í síðustu viku spurði ég hæstv. forsætisráðherra um stöðu atvinnulausra og ráðherra svaraði mörgu mjög skýrt, m.a. hvað hefði verið gert, nefndi hækkun bóta 2018 og lengingu tekjutengdra bóta.

þingmaður spurði mig í síðustu viku og bað mig um að fara yfir helstu rök gegn hækkun atvinnuleysisbóta, sem ég hef ekki tjáð mig um hingað til að séu nein

atvinnuleysisbóta, að við ræðum það í samhengi við tryggingagjaldið, hvaða áherslur við viljum leggja, undir hverju það á að standa, og sömuleiðis að við ræðum það í samhengi við bætur almannatrygginga. Þá er ég að vitna til örorkulífeyris og ellilífeyris. Hvaða samhengi á að vera milli upphæðar atvinnuleysisbóta annars vegar og þeirra upphæða hins vegar? Að því sögðu hef ég hvorki útilokað að upphæð atvinnuleysisbóta verði tekin til endurskoðunar né heldur upphæðir almannatrygginga, þannig að ég veit eiginlega ekki af hverju hv. þingmaður er að biðja mig um að fara með sérstök rök gegn hækkun atvinnuleysisbóta. Kannski getur hann útskýrt af hverju hann er svona spenntur fyrir því að heyra það í síðari fyrirspurn.

komið með sín rök fyrir því og því finnst mér við eiga inni svar frá hæstv. forsætisráðherra af hverju þetta er ekki gert. Það er eins og ríkisstjórnin geri sér ekki almennilega grein fyrir ástandinu sem við erum stödd í. Fjöldaatvinnuleysi er sóun sem við höfum ekki efni á, en samt sem áður er leið ríkisstjórnarinnar að gera ráð fyrir einu prósentustigi í lækkun á atvinnuleysi á næsta ári.

hvernig við getum tryggt að atvinnuleysi verði hér ekki viðvarandi samfélagsmein, hvernig við getum tryggt að fólk festist ekki í atvinnuleysi til langs tíma. Það kann vel að vera að Samfylkingin segi: Við viljum setja enn meira í opinbera fjárfestingu

Og auðvitað að verja opinbera kerfið þannig að við séum líka að verja störf, en ekki síður þá mikilvægu þjónustu sem þar er veitt fyrir allan almenning.

Það er samt erfitt að finna hversu margir upplifa nagandi óvissu, skort á upplýsingagjöf og takmarkaðar bjargir. Með það í huga að ég veit

tekjutengdar atvinnuleysisbætur um aðra þrjá mánuði. Breytingin, sem hefur verið kallað eftir töluvert lengi, var kynnt í lok ágúst, tók gildi 1. september og á aðeins við um þá einstaklinga sem þá voru enn á þessu tekjutengda tímabili og þá sem komu í framhaldinu. Þetta er mál sem tengist því sem töluvert hefur verið varað við hér og það er hættan á því að taka lítil skref.

ég get ekki fallist á þá líkingu. Við stóðum hér í marsmánuði og ekki man ég eftir þeim hv. þingmönnum sem þá komu upp og sögðu: Gerum þriggja ára áætlun um heimsfaraldur kórónuveiru, af því að við sjáum það fyrir okkur að hann muni vara hér a.m.k. í ár og jafnvel tvö. Nei, ég man bara ekki eftir þeim orðum og man þó nokkuð vel eftir umræðunni. Ég held að allir hv. þingmenn, og einnig sú sem hér stendur, hafi verið mjög bjartsýnir á að við værum að tala um skemmri tíma úrlausnarefni þegar kæmi að þessum heimsfaraldri.

tökum þær sem dæmi, með einhverja tugi starfsmanna, að fá lokunarstyrki fyrir þrjá til fjóra starfsmenn. Það er hins vegar hámark á því hversu mikinn styrk er hægt að fá á hvern starfsmann. Hvað varðar aðra rekstraraðila hefur ríkisstjórnin boðað að við munum líka grípa til almennra aðgerða gagnvart þeim rekstraraðilum sem ekki hefur verið gert að loka en hafa orðið fyrir ákveðnu tekjufalli.

Það væri nú gott að fá núna kannski lokaútreikninginn á þessu. Og þá einnig: Hvers vegna í ósköpunum er þetta eini hópurinn sem á að taka á sig skattahækkanir í formi skerðinga

sem ég hef nokkrum sinnum rætt við hv. þingmenn hversu bagalegt er að Alþingi taki ekki efnislega umræðu um. Þetta er ekki gott kerfi og þarna eru víxlverkanir á milli bótaflokka sem valda óþarfaskerðingum. Það ætti að vera kappsmál okkar allra

lýðfræðilegra breytinga og sérstaks framlags til að draga úr skerðingum á örorkulífeyri.

Hv. þingmaður spyr hér töluvert um frítekjumörkin. Ég vil minna á að þegar Alþingi ákvað 2016 að endurskoða kerfi almannatrygginga hvað varðar aldraða þá var öllum þessum frítekjumörkum breytt. Raunar ákvað núverandi ríkisstjórn að hækka sérstaklega frítekjumark vegna atvinnuþátttöku. Hins vegar hefur slík efnisleg umræða ekki farið fram um örorkuþátt kerfisins. Ég vil bara ítreka það enn og aftur og ég trúi ekki öðru en að hv. þingmaður sé sammála mér um það, því hann hefur alla vega ekki andmælt því hátt hér í pontu, að það er þörf á því að taka þetta kerfi til efnislegrar umræðu. Ég vitna til þess sem ég hef sagt að að þessar víxlverkandi skerðingar milli bótaflokka gera það að verkum að þeir fjármunir sem við setjum í þetta kerfi nýtast kannski ekki endilega með eins réttlátum og sanngjörnum hætti og við myndum vilja. Það

um lögmæti og meðalhóf þegar kemur að sóttvarnaaðgerðum ríkisstjórnarinnar og almannavarna. Nú er það svo að það ríkir neyðarástand. Við erum á neyðarstigi almannavarna. Þá getur, eins og almennt gildir um neyðarástand, þótt réttlætanlegt að skerða mannréttindi fólks. Nú er umræðan um þessar skerðingar á frelsi fólks, á mannréttindum þess, orðin frekar hávær í samfélaginu, skiljanlega. Það er mikið um takmarkanir, það er mikið um skerðingar á grundvallarmannréttindum fólks nú í samfélaginu. Þá er eðlilegt að við förum yfir lögmæti þessara aðgerða og meðalhófið sem þarf að ríkja þegar ákvörðun er tekin um slíkar aðgerðir. Ég spyr hæstv. dómsmálaráðherra vegna þess að hún fer fyrir almannavörnum og vegna þess að mannréttindi og skuldbindingar okkar gagnvart mannréttindum eru á hennar hendi.

Við vitum að til þess að skerða mannréttindi — það má reyndar ekki skerða þau öll, t.d. ekki réttinn til lífs og við megum ekki byrja að pynda fólk bara af því að það er neyðarástand, en það má skerða t.d. ferðafrelsi og samkomufrelsi eins og við höfum verið að gera

Ég veit að hæstv. dómsmálaráðherra þekkir þessa reglu en ég vil spyrja hana: Eru stjórnvöld að miðla því nógu vel hvort meðalhófsreglunni sé framfylgt við ákvörðun á skerðingu borgararéttinda á Íslandi?

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir að koma með þessa umræðu hingað inn í þingsal, ég held að hún sé nauðsynleg. Við þurfum að taka þessa umræðu þegar við ráðumst í svo miklar sóttvarnaaðgerðir. Við erum að nýta heimildir sóttvarnalaga

um. Við megum ekki bara horfa á sóttvarnaráðstafanir einar og sér og segja að þær trompi allt og að ekki megi ræða frelsi einstaklingsins. Þetta eru grundvallarmannréttindi sem við verðum að og við viljum halda í þrátt fyrir einhverjar takmarkanir á þeim sem eru þó réttlættar með því að verið er að tryggja heilsu, öryggi og velferð fólks til lengri tíma í staðinn. Í þessari umræðu allri þarf líka að spyrja erfiðra spurninga. Það er verkefni okkar stjórnmálamanna að spyrja erfiðra spurninga um það hvernig áhrif þetta hefur, af hverju við erum að takmarka þetta, af hverju við erum að ganga lengra með aðrar ákvarðanir en t.d. í síðustu bylgju.

markmiðið sem á að ná og áhrifin sem aðgerðirnar munu hafa á önnur réttindi. Það þarf að eiga sér stað hagsmunamat á þessum grundvelli. Nú er ég ekki að segja að hagsmunamat stjórnvalda hafi verið rangt, alls ekki. Ég styð sóttvarnaaðgerðir og ég styð fullkomlega að við berjumst gegn þessari veiru og þessari vá. Ég tel hins vegar að það sé mikilvægt, ef við ætlum að hafa almenning í liði með okkur og ef við ætlum að virða lýðræðisleg grunngildi, að þessum upplýsingum og þessu hagsmunamati sé miðlað til almennings á aðgengilegan, skýran og skiljanlegan hátt þannig að allir geti áttað sig á því hvaða hagsmunamat hafi átt sér stað.

og áhrif aðgerðanna á önnur réttindi eru auðvitað alltaf mat sem fer fram við hverja einustu ákvörðun sem við tökum. Ef við ætluðum bara að ná þeim árangri að kveða veiruna algerlega niður

Við erum að reyna að lifa sem eðlilegustu lífi með þessari veiru til lengri tíma og við þurfum að geta rætt þetta mál. Það er líklegt að við séum kannski í miðjunni, kannski komin aðeins lengra en að miðju,

Virðulegur forseti. Mig langar hér í dag til að beina fyrirspurn til hæstv. dómsmálaráðherra um málefni hælisleitenda. Það hefur vakið athygli undanfarna daga að töluverður straumur hælisleitenda sé nú til landsins á sama tíma og landamærin eru meira og minna lokuð gagnvart almennri umferð á grundvelli sóttvarnasjónarmiða.

Nýlega bárust jafnframt fréttir af því að nokkur misbrestur væri á því að einstaklingar, sem hefur verið hafnað um alþjóðlega vernd, yfirgefi landið. Raunar virðist sem slíkir einstaklingar eigi það til að týnast. Mig langar til að setja þetta aðeins í norrænt samhengi en umsóknir um alþjóðlega vernd á árinu 2019 fyrir hverja 10.000 íbúa voru 24 á Íslandi, 22 í Svíþjóð, átta í Finnlandi, fimm í Danmörku og fjórar í Noregi. Þetta þýðir að umsóknir um alþjóðlega vernd á árinu 2019 voru 400% fleiri á Íslandi en í Danmörku og Noregi. Í því samhengi vil ég spyrja hæstv. ráðherra hverjar hann telji skýringarnar vera á þeirri staðreynd að fjöldi umsókna um alþjóðlega vernd sé hlutfallslega hærri hér á landi en í öðrum norrænum löndum.

Það er áskorun fyrir kerfið að ráða við þann fjölda af því að við viljum gera vel í þessu kerfi sem og öðrum. Við erum að reyna að vinna að því að ná niður málsmeðferðartíma fólks af því að í skilvirkninni felst mikil mannúð, að fólk fái svar fyrr o.s.frv. Umsóknirnar árið 2019 voru gríðarlega margar. Við höfum líka aldrei veitt fleirum vernd en það ár, af því að kerfið okkar virkar einfaldlega þannig að þeir sem þurfa á vernd að halda, þeir sem falla undir þá skilgreiningu að þurfa vernd gegn ofsóknum og lífshættulegu ástandi, fá hana hér á landi.

Almennt leiða þau til neikvæðrar niðurstöðu en þau taka of mikinn tíma í kerfinu okkar og við gerum skýrar kröfur um að kerfið svari fólki fyrr. Við erum með mannúðarfresti, skemmri en nokkurt annað land í kringum okkur, til að veita fólki mannúðarleyfi ef kerfið stendur sig ekki í að svara því fyrr.

umræðu í ljósi skýrslu sem Páll Hreinsson nokkur gerði fyrir forsætisráðuneytið og skilaði af sér á dögunum. Ekki seinna vænna, myndi ég segja, að löggjafinn taki til umræðu sóttvarnaaðgerðir og þær lagaheimildir og forsendur sem menn hafa verið að beita hingað til.

sem hafi komið í ljós við beitingu heimilda að það hafi virkilega reynt á þanþol laganna. Þess vegna bendir Páll á að það þurfi að ráðast í úrbætur

ýmis önnur réttindi. Það er stóra niðurstaðan í þessari greinargerð sem ég hef boðist til að fara ítarlega yfir í þinginu. Ég hef orðið vör við að þrátt fyrir að Íslendingar hafi gengið skemur í ýmsum sóttvarnaráðstöfunum en velflest önnur Evrópuríki

Herra forseti. Aðeins um tímann í þessu. Heilbrigðisráðherra var með endurskoðun sóttvarnalaga á dagskrá á vorþingi, í marsmánuði upphaflega. Þeirri vinnu hefur verið flýtt þannig að við megum eiga von á frumvarpi um endurskoðun sóttvarnalaga í samráðsgátt Stjórnarráðsins í nóvember, eftir því sem mínar upplýsingar segja mér, þannig að við ættum jafnvel að geta séð því dreift hér á Alþingi í desember. Það er spurning hvort tekst að mæla fyrir því þá. En þá geta hv. þingmenn alla vega ornað sér við þá hugsun að þessari vinnu hefur verið flýtt og við munum ná að ljúka þessu væntanlega hér á þingi fyrr en síðar. Síðan má ræða aðeins um tilmæli og reglur. Það er ljóst að það er ekki nákvæmlega sami hluturinn. Annars vegar erum við með reglugerð sem heilbrigðisráðherra gefur út en síðan eru ýmis tilmæli frá sóttvarnalækni. Það er

Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi á þskj. 12, frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 72/1994, um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi vörur sem tengjast orkunotkun.

Sú tilskipun var innleidd með breytingu á lögum um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi vörur sem tengjast orkunotkun, nr. 72/1994. Lögin eru rammalöggjöf sem leggur grunn að frekari reglusetningu og hefur fjöldi reglugerða um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun einstakra vörutegunda verið settur á grundvelli laganna. Eitt af meginmarkmiðum þeirrar reglugerðar sem hér er lagt til að verði innleidd er að stuðla að orkusparnaði, að því að neytendur verði betur upplýstir um orkunotkun vara og að hvetja til þess að orkunýtnari vörur verði frekar fyrir valinu. Neytendur skuli jafnframt vera upplýstir um breytta virkni vöru áður en kemur til uppfærslu hennar og hafa möguleika á að hafna uppfærslu ef hún leiðir til verri orkunýtni. Í fyrsta lagi er skilgreindur nýr og breyttur kvarði fyrir merkingar vara og kerfa sem tengjast orkunotkun. Settur er fram nýr og einfaldari kvarði fyrir merkingar vara og kerfa sem tengjast orkunotkun auk þess sem leitast er við að auðvelda upplýsingagjöf og umsjón með miðlægum vörugagnagrunni. Í einhverjum vöruflokkum hefur bætt hönnun leitt til bættrar orkunýtni þannig að flestar vörur falla í efstu orkunýtniflokkanna. Í þeim tilvikum er kvarðinn breyttur með því að skilgreina strangari kröfur fyrir hvern flokk. Merkimiðar með breytta kvarða endurspegla skýrt þessa breytingu og eru áfram í samræmi við aðra merkimiða í útliti og uppbyggingu.

orkumerkingar bera ábyrgð á að setja upplýsingar um vöru í gagnagrunninn ef þeir eru að flytja vöru inn á innri markað Evrópska efnahagssvæðisins. Upplýsingar um vöru skulu skráðar í vörugagnagrunninn áður en hún er sett á markað. Með honum verður auðveldara fyrir neytendur að finna og bera saman vörur sem tengjast orkunotkun. Seljendur sem þurfa nýjar orkumerkingar eða ný upplýsingablöð geta sótt um þau beint úr þessum grunni og verður einfaldara fyrir stjórnvöld að sinna markaðseftirliti í ljósi betri yfirsýnar yfir vörur á markaði. Birgðasalar geta einnig séð hvenær og hvort eftirlitsyfirvöld sæki slík tækniskjöl en gagnagrunnurinn skal hvorki koma í staðinn fyrir né breyta ábyrgð eftirlitsyfirvalda. Þessir gagnagrunnar eru settir á laggirnar til að bæta upplýsingagjöf. Birgðasalinn sem flytur vöruna fyrst inn á innri markaðinn sér um þessa skráningu þannig að innlendir aðilar sem flytja vöru frá Evrópu sjá ekki um skráningu þar sem hún ætti nú þegar að vera til staðar, svo það sé nefnt. Í þriðja lagi er nafnbreyting stofnunar sem fer með eftirlit samkvæmt lögunum vegna þess að það hefur verið á hendi Mannvirkjastofnunar sem nú ber heitið Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Þess vegna er því breytt. Verði frumvarpið að lögum er ekki gert ráð fyrir að það hafi teljandi áhrif á atvinnulíf eða stjórnsýslu né fjárhagsleg áhrif á ríkissjóð og umfang eftirlits hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun breytist ekki.

Herra forseti. Ég spurði þessara sömu spurninga þegar málið var til meðferðar í ráðuneytinu. Ég veit ekki betur en að það sé í raun enginn umframkostnaður. Ef hann er í einhverjum krónum er hann svo lítill að það er enginn að gera athugasemdir við það. Ég veit að haghafar í atvinnulífinu, bæði Samtök verslunar og þjónustu og Samtök iðnaðarins, hafa ekki lagst gegn frumvarpinu með umsögnum sem þau skiluðu í samráðsgátt. Þetta ekki að vera nein byrði fyrir atvinnulífið heldur er leiðarljósið þessi aukna neytendavernd, upplýsingar fyrir neytendur til þess að taka upplýsta ákvörðun og gera kröfu um að